По § 54 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението.

„Чл. 266б. (1) По изключение, при липса на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве, разрешен за употреба в страната лекарствен продукт може да се прилага извън условията на разрешението за употреба на лекарствения продукт, при наличие на научни доказателства за безопасността и ефикасността на този продукт. (2) Лекарственият продукт по ал. 1 се предписва от комисия от трима лекари от лечебно заведение за болнична помощ с призната специалност по профила на заболяването, които мотивират предписанието за всеки конкретен пациент. (3) Лечението по ал. 1 се провежда в лечебно заведение за болнична помощ след получаване на писмено информирано съгласие от пациента. (4) Всеки етап от лечението на пациента се проследява и документира от лекарите от комисията по ал. 2, които носят отговорност за провеждане на лечението по ал. 1. (5) Комисията по ал. 2 уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и ИАЛ за провежданото лечение по ал. 1. (6) Условията и редът за получаване на информирано съгласие от пациента по ал. 3, проследяването и документирането на лечението по ал. 4 и на безопасността и ефикасността на лекарствения продукт

госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В случая вносителят предлага нещо, за което медицинската общност и пациентските организации настояваха от много време. В нашата клинична практика съществуват много случаи, в които ние като последна алтернатива, когато са изчерпани всички други алтернативи, използваме на базата на научния и практическия си опит медикаменти – да ги наречем условно молекули, които нямат в характеристиката на продукта индикацията за направлението, за конкретната нозологична единица – болест да го наречем на един по-обикновен език, за която сме решили да го използваме, но това може да се окаже животоспасяващо за пациента. В този смисъл ние приветстваме предложението на законодателя с едно-единствено условие. Обяснявам защо. Повечето от тези лекарствени средства са относително нови, нямат генерични заместители, те са относително финансоемки. Това няма да натовари бюджета за здравеопазване на Националната здравноосигурителна каса, но ще се окаже в много от случаите – които, пак повтарям, са изключение, непосилни за отделния пациент да заплати своето лечение, след като не се заплаща с публични средства.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз мисля, че тази точка, която гледаме, е много важна, защото всеки от колегите вероятно е бил сезиран от пациенти или от техни близки, които са имали проблеми в тази хипотеза. За да бъда по-кратък, искам да обърна внимание – и тук ми трябва експертизата на доктор Дариткова, защото е предвидено в алинеи тази хипотеза да се извърши в лечебни заведения за болнична помощ, а мисля, че голяма част от тези пациенти са в комплексни онкологични центрове, дали да

ще натовари изключително много пациентите, които се нуждаят от това лечение, защото обикновено тези препарати са скъпоструващи. Парадоксът е, че те се предписват по определен ред и трудно обикновеният пациент може да стигне да си изпише тези медикаменти. Те трябва да бъдат за лечение в болничното заведение, което обаче трябва да ги плати и след това да търси реимбурсиране на тези пари от самия пациент, тоест аз пледирам да подкрепим предложението на професор Михайлов – ал. 7 да отпадне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Йорданов. Реплики?

виждам. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение на народния представител Валентина Найденова и група народни представители. Гласували

за § 64, който става § 49. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 50: „§ 50.

доставените на територията на Република България количества по лекарствени продукти, както и цените на тяхното придобиване; б) търговците на едро, на които са доставени количествата лекарствени продукти по буква в) датата, на която са извършени доставките по букви „а“ и „б“; г) наличните в складовете количества, посочени по лекарствени продукти. 2. проверява търговски или други книжа, документи и носители на информация с оглед установяване на спазване на утвърдените цени, пределните цени или регистрираните цени на лекарствените продукти; 3. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, справки и други носители на информация за установяването на спазване на утвърдените цени, пределните цени или регистрираните цени на лекарствените продукти; изисква заверени копия на писмените документи и заверени разпечатки на данни от технически носители; 4. получи достъп от проверяваните лица до автоматизираните им информационни системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на информацията се извършва по този начин. начин. (2) При осъществяване на контролните си функции съветът има право да изисква от проверяваните лица предоставяне на информация и документи по ал. 1 в определен от него срок. (3) Съветът може да сключва споразумения за взаимодействие с други контролни органи при изпълнение на функциите си по ал. 1.“

става § 52. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 53: „§ 53. Създава се чл. 272б: „Чл. 272б. (1) Притежателите на разрешение за производство/внос, притежателите на разрешение за употреба, притежателите на разрешение за паралелен внос, притежателите на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека и лечебните заведения извършват действията, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161. 2016/161. (2) Българската организация за верификация на лекарствата създава и управлява Национален регистър по чл. 32, т. 1, буква „б“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, който обслужва територията на Република България. (3) Право на безвъзмезден достъп до регистъра по ал. 2 имат следните национални компетентни органи съгласно чл. 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161: Изпълнителната агенция по лекарствата – за целите на упражняване на надзор върху функционирането на регистрите и разследване при съмнение за случаи на фалшифициране, както и за целите на фармакологичната бдителност или фармакоепидемиологията; 2. Министерството

Досегашният текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) На притежател на разрешение за производство или за внос, притежател на разрешение за употреба или притежател на разрешение за паралелен внос, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 25 000 до 50 000 лв.“

§ 56: „§ 56. В чл. 284в се създава ал. 3: „(3) На притежател на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон, подзаконов нормативен акт по прилагането на този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв.“

или притежател на разрешение за паралелен внос, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност на лекарствените продукти, определено в този закон или в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 73, който става § 62: „§ 62. В чл. 289 се правят следните допълнения: 1. В ал. 2 след думата „употреба“ се добавя „или търговец на едро с лекарствени продукти“. 2. Създава се нова ал. 3: „(3) На търговец на едро с лекарствени продукти, който продава на лечебно заведение лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на цена, по-висока от стойността, образувана по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение-имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв.“ 3. Създават се ал. 4, 5 и 6: „(4) На лечебно заведение по чл. 262, ал. 6, т. 2, което закупи лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, на цена, по-висока от стойността, образувана по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5, се налага имуществена санкция от 3000 до 5000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 6000 до 10 000 лв. лв. (5) Нарушенията по ал. 1 – 3 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от председателя на съвета по чл. 258, ал. 1, а наказателните постановления се издават от председателя на съвета

Когато при проверките по чл. 267а, ал. 2 се установи несъответствие на видовете и количествата лекарствени продукти, които са предписани и/или приложени на пациентите, с видовете и количествата лекарствени продукти, които са отпуснати от аптеката, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ уведомява органа, който заплаща съответния лекарствен продукт с публични средства, а при данни за извършено престъпление

289б: „Чл. 289б. (1) Който провежда лечение в нарушение на изискванията по чл. 266б, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2000 до 4000 лв. (2) Нарушенията по ал. 1 се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 76, който става § 65.

76а: „§ 76а. В чл. 294 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се ал.1: „(1) Физическите лица – членове на експертния съвет по чл. 258 и 259, нарушили разпоредбите на този закон, се наказват с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. за всеки конкретен случай.“ 2. Досегашният текст

страната и Общността, и удостоверения за регистрация на лекарствени продукти и не го осигури на пазара, без да уведоми ИАЛ, се налага глоба за физическите лица, които не са търговци, в размер от 1500 до 15 000 лв., или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 25 000 до 50 000 лв. При повторно нарушение глобите и санкциите се удвояват. Чл. 299. Търговец на дребно, който продава лекарствени продукти в болнична опаковка, се наказва с глоба в размер от 1000 лв. до 10 000 лв., съответно му се налага имуществена санкция от 10 000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 25 000 до 50 000 лв. За нарушаване изискванията на чл. 219 физическото лице се наказва с глоба в размер от една минимална работна заплата до три минимални работни заплати, а на търговеца съответно му се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата и санкцията се удвояват. повече от три нарушения на изискванията на чл. 219 се отнема разрешителното за търговия на дребно. Чл. 301. За нарушаване изискванията на чл. 259б физическото лице се наказва с глоба в размер от една минимална работна заплата до три минимални работни заплати, а на търговеца съответно му се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лв., а при повторно нарушение глобата и санкцията се удвояват. При повече от три нарушения на изискванията на чл. 259б, без да е уведомен ИАЛ в съответния срок, се отнема разрешителното за търговия на дребно.“ Комисията не подкрепя предложението. По § 78

в който са събрани на едно място лекарствени продукти с повече от един брой дози, като опаковката се различава по вид от опаковката с една доза, продаваема от търговец на дребно (аптека) на краен потребител; 94. „Лекарствено вещество“ е всяка материя от човешки, животински, растителен или химически произход, което представлява вещество или комбинация от вещества, предназначено за лечение или профилактика на заболявания при хората. 95. „Краен потребител“ по смисъла на чл. 218, ал. 2 е физическо или юридическо лице, което придобива лекарствени продукти за собствени нужди от търговец на дребно регистриран по този закон. 96. „Лекарствена безопасност“ е науката и дейностите, свързани с откриването, оценката, разбирането и предотвратяването на нежелани лекарствени реакции или други медицински проблеми (СЗО, Женева, СЗО, 2002 г.). 97. „Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание“ са лекарствени продукти, предписани на хартиен (рецепта) или електронен носител и за чието нежелано събитие, въздействие носи отговорност лекарят или продавачът в аптеката. 98. „Лекарствени продукти, продавани без лекарско предписание“ са лекарствени продукти, закупени от потребителя по негов избор, за чието нежелано събитие, въздействие или странични ефекти върху здравето носи отговорност само потребителят. 99. „Населено място“ е исторически и функционално обособена територия, определена с наличието на постоянно живеещо население. 100. „Официална лаборатория за контрол“ е лаборатория, която извършва лабораторни изпитвания на лекарствени продукти от името на компетентните регулаторни органи в изпълнение на съответни национални изисквания и е независима от производителите и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти.“ Официалната лаборатория за контрол подлежи на акредитация. 101. „Паралелен внос“ е доставка на оригинални лекарствени лекарствени продукти, носещи запазена търговска марка, произведени съгласно изискванията на собственика на марката, но се разпространяват без неговото разрешение в страната, в която са внесени. 102. „Паралелен износ“ е доставка на лекарствени продукти от България в страни извън Европейския съюз. Ако законно се продават лекарствени продукти на българския пазар, то продажбата в друга държава е паралелен износ. 103. „Позитивен лекарствен списък (ПЛС)“ означава списък с лекарствени продукти (контролирани лекарства), медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, отпускани по лекарско предписание и заплащани със средства от бюджета на НЗОК, от държавния бюджет, от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие, чрез договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на съответния бюджет. 104. „Помощник-фармацевт“ е специалист с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ и професионална квалификация „помощник фармацевт“, който участва активно в лекарствоснабдяването и лекарстворазпространението. Специалистите, които се подготвят приготвят, съхраняват, отпускат лекарствени форми; билкови смеси, козметични средства, диетични продукти, санитарно-хигиенни материали и други. 105. „Прекратяване на дейност“ е предприето действие по ликвидация по реда на глава от Търговския закон (чл. 266 – 274), предприети действия за вписването на тези обстоятелства и покана към кредиторите в Търговския регистър. 106. „Реимбурсиране на лекарствени продукти“ – това е процес на възстановяване на пари. 107. „Социален лекарствен списък“ е списък на лекарствени продукти, регулирани от правителството и заплащани с частни финансови ресурси, които са от социално значение, в това число и за състрадателна употреба. 108. „Съществена промяна в протокола на клиничното изпитване“ означава всяка промяна на един от аспектите на клиничното изпитване, която се извършва след уведомяването за решението, посочено в членове 8, 14, 19, 20 или 23 и за която има вероятност да окаже съществено въздействие върху безопасността или правата на участниците и върху надеждността и устойчивостта на данните, получени от клиничното изпитване съгласно чл. 2, параграф 2, точка 13 от Регламент (ЕС) „Участник“ означава лице, което участва в клинично изпитване, като или получава изпитван лекарствен продукт, или е в контролна група съгласно чл. 2, параграф 2, точка 17 от Регламент (ЕС) № 536/2014. 110. „Фармацевт“ е физическо лице, специалист с висше образование, имащ право да се занимава с фармацевтична дейност, производител, дистрибутор на едро и последният участник в дистрибуторската мрежа (аптека) или крайният потребител

е склад на производител, вносител или търговец на едро, в който се съхраняват лекарствените продукти, за които производителят или търговецът на едро има разрешение за продажба на едро на територията на В централния склад се съхранява цялата информация за произведени, внесени, налични и продадени лекарствени продукти от компетентността на отделния търговец.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 78, който става § 67: „§ 67. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения: 1. В § 1: а) създава се т. 37а: „37а. „Научни доказателства“ са конкретни медицински и/или научни данни, получени от извършени клинични изпитвания, и/или данни, доказващи безопасността и ефикасността на лекарствения продукт, които са публикувани в научни издания, национални или международни протоколи за лечение или доклади за оценка на здравните технологии.“; създава се т. 42в: „42в. „Официална лаборатория за контрол“ е лаборатория, която извършва лабораторни изпитвания на лекарствени продукти от името на компетентните регулаторни органи в изпълнение на съответни национални изисквания и е независима от производителите и притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти.“; в) точка 64 се изменя така: „64. „Референтна стойност за дефинирана дневна доза“ е най-ниската стойност за дефинирана дневна доза, определена на базата на стойностите на базата на стойностите за дефинирана дневна доза на лекарствените продукти по международно непатентно наименование със съответната лекарствена форма.“. 2. Създава се § 5б: „§ 5б. § 5б: „§ 5б. За неуредените с този закон случаи се прилагат разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс.“ Подлагам на гласуване първо неподкрепените предложения на народния представител Валентина Найденова за създаване на § 77а и § 78. Гласували

„Преходни и заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 68: „§ 68. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лекарствата вписва в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета.“ Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 69: „§ 69. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната агенция по лекарствата вписва национален номер за идентификация по чл. 19, ал. 3 на всички лекарствени продукти, вписани в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3. (2) За лекарствените продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък, в регистъра на пределните цени и в регистъра на максималните продажни цени Изпълнителната Изпълнителната агенция по лекарствата вписва в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 като национален номер за идентификация на лекарствения продукт идентификационния номер, посочен в съответния регистър, воден от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. (3) В срок до 18 месеца от изтичането на срока по ал. 1 притежателите на разрешения за употреба осигуряват въвеждането на уникалния национален номер за идентификация по чл. 19, ал. 3 за всеки свой лекарствен продукт като част от индивидуалния идентификационен белег по чл. 68а.“

Заварените до влизането в сила на този закон лица, които притежават едновременно разрешение за търговия на едро и разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 195а и чл. 222а в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. (2) Когато в срока по ал. 1 лицето не е привело дейността си в съответствие, изпълнителният директор на ИАЛ отнема разрешението, което е издадено с по-късна дата. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарствени продукти, изпълнителният директор на ИАЛ отнема разрешенията, издадени на лицето, за всички аптеки. (3) Изискванията на чл. 195а и 222а се прилагат и за подадените до влизането в сила на този закон заявления за търговия на едро и/или на дребно с лекарствени продукти.“ По § 80 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 80, който става § 71: „§ 71. „§ 71. (1) В срок до 12 месеца от влизането в сила на този закон Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти вписва информацията по чл. 262¹, ал. 2 за лекарствените продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък. Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя необходимата информация на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти по ал. 1 в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.“ По § 81 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя, като предлага § 81 да бъде отхвърлен, тъй като е отразен на систематичното му място в нов § 78. По § 82 има предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

до 6 месеца от влизането в сила на този закон. (2) Националната аптечна карта по чл. 227а, ал. 1 се приема в срок до една година от влизането в сила на този закон.“ този закон.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за § 83, който става § 73. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 74: „§ 74.

По § 73 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника

9: „9. заплащане на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с ниво на заплащане 100 на

с предписани лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с ниво на заплащане 100 на сто по ред и в размер, определени в наредбата по ал. 9.“. 3. Член 52 се изменя така: „Чл. 52. (1) Изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК за оказване на медицинска помощ, включена в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2, са длъжни да оказват на задължително здравноосигурените лица, без да изискват и приемат от тях плащане и/или доплащане, съответната медицинска помощ при спазване на утвърдените медицински стандарти по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, правилата за добра медицинска практика, фармако-терапевтичните ръководства по чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и осигуряване защита правата на пациента. (2) Неосигурените лица по този закон заплащат оказаната им медицинска помощ по цени, определени от лечебните заведения, с изключение на предоставяните им медицински и други услуги по чл. 82 от Закона за здравето. (3) В наредбата по чл. 4, ал. 3 се определят и условията и редът

при нововъзникнали обстоятелства и установена недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ на територията на областта към момента на подаване на заявление за сключване на договор по чл. 59а, ал. 1, установена въз основа на оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта.“; създава се изречение трето: „Преценката за недостатъчност от съответната болнична медицинска помощ се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. 5. В чл. 59б: а) алинея 7 се изменя така: „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, получили разрешение за осъществяване на лечебна дейност след провеждане на процедурата по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните заведения, в която НЗОК е дала положително становище за финансиране на съответните дейности, както и за лечебни заведения за извънболнична помощ в случаите, когато е установена недостатъчност от съответната извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно Националната здравна карта.“; създават се ал. 8 и 9: „(8) За извършване на оценка на потребностите от извънболнична помощ в случаите по ал. 7 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната регионална здравна инспекция. Директорът на регионалната здравна инспекция извършва оценката и изпраща на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на потребност от съответната медицинска помощ в 14-дневен срок от постъпване на искането. (9) Разпоредбата на ал. 7 се прилага доколкото със закона за бюджета на НЗОК за съответната година не е установено друго.“

искане до директора на съответната регионална здравна инспекция за извършване на преценка за недостатъчност. Преценката за недостатъчност се извършва въз основа на потребностите от медицинска помощ съгласно Националната здравна карта. (3) Директорът на регионалната здравна инспекция извършва преценката по ал. 2 и изпраща по служебен ред на РЗОК удостоверение удостоверение относно наличието или липсата на недостатъчност от съответните специалисти в 14-дневен срок от постъпване на искането.“ 7. Член 79 се изменя така: „Чл. 79. Експертизата по чл. 78 се извършва от комисии в централното управление на НЗОК и РЗОК по ред, определен в Правилника за устройството и дейността на НЗОК, в срок до два месеца от постъпване на заявление, което налага извършване на експертизата.“ 8. В чл. 101 се създава т. 6: „6. проверява спазването на правата на пациентите и на задълженията на лечебните заведения по чл. 52.“ 9. В чл. 102: а) в ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя „лечебните заведения“;

задължение по чл. 52, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв., съответно се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 8000 лв. (2) При повторно и всяко следващо нарушение по ал. 1 глобата е в размер на 4000 лв., съответно

„и 105е“ се заменят със „105е и 105и“. 12. В чл. 111: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Средствата, заплатени от НЗОК за лечение при увреждане на собственото здраве или на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба на наркотични или упойващи вещества, се възстановяват на НЗОК от причинителя заедно със законната лихва и разходите по възстановяването.“; б) създават се ал. 3 и 4: „(3) Административните органи и органите на съдебната власт, пред които с влязъл в сила акт установени обстоятелства и лица по ал. 1, предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите на НЗОК или РЗОК, в едномесечен срок. (4) Националната здравноосигурителна каса създава и поддържа регистър, в който се вписват данните по ал. 3. Правилата за създаването, воденето, достъпа до регистъра и съхраняването на данните се утвърждават от управителя на НЗОК.“

за лекарствените продукти в хуманната медицина, веднага да бъде като точка пета – Първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Моля, режим на гласуване.

за изделието се прилагат изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.“ 3. В чл. 27, ал. 1 думите „не по късно от 14 дни след“ се заменят с „преди“.“

39: „39. „Медицински изделия за хуманна употреба“ са такива средства, предназначени да се използват за медицински цели, които не могат да бъдат постигнати чрез фармакологични, имунологични или метаболични средства.“ Комисията Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Лъчезар Иванов и група народни представители: Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5. т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 85, който става § 76: „§ 76.

представен пред съответното митническо учреждение, както и за производителя/упълномощения представител, вносителя или търговеца на медицинското изделие, когато медицинското изделие се внася от трета държава; стойността, на която медицинското изделие е заплатено от Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения.“; б) създава се нова ал. 3: „(3) Информацията по ал. 2, т. 5 и 6 е достъпна само за институциите и лицата, които заплащат съответното медицинско изделие. Институциите и лицата по ал. 2, т. 6 нямат право да предоставят получената информация на трети лица.“; в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Условията и редът за включване на медицински изделия в списъка по ал. 1, за предоставяне и съхраняване на информацията по ал. 2, както и за поддържането и достъпа до списъка по ал. 1 се определят в наредба, издадена от министъра на здравеопазването.“; г) досегашната ал. 4 става ал. 5.

и условията и редът за определяне на стойността, до която се заплащат помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания със средства по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване.“ 3. В чл. 79: в ал. 1, изречение първо думите „проверява документацията по чл. 78 и 78а“ се заменят с „оценява документацията по чл. 78 и проверява документацията по чл. 78а“;

„или прави мотивиран отказ“. 4. В чл. 80 ал. 4 се изменя така: „(4) Изпълнителната агенция по лекарствата оценява документацията към заявлението за промяна на разрешението по чл. 79, ал. 2. Изпълнителният директор на ИАЛ издава разрешение за промяна на разрешението по чл. 79, ал. 2 или прави мотивиран отказ в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията по ал. 1.“ 5. Създава се чл. 127а: „Чл. 127а. Който наруши разпоредбата на чл. 30а, ал. 3, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв.“

чл. 73 ал. 4 се изменя така: „(4) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 3 се определят с наредбата по чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия, а механизмът за предоставяне – в правилника за прилагане на закона.“ Предложение на народния представител Даниела Дариткова, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 78: „§ 78. нов § 78: „§ 78. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон, Закона за здравното осигуряване, Закона за медицинските изделия и на Закона за хората с увреждания се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие, в срок до три месеца от влизането в сила на този закон. (2) До приемането, съответно издаването и привеждането в съответствие на подзаконовите нормативни актове по ал. 1, се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат на съответния закон.“

Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-0-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков На редовно заседание, проведено на 15 юли 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2020 г., 2020 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков на 9 юли 2020 г. От името на вносителите първият законопроект бе представен от господин Александър Ненков. Със Законопроекта се предлага да се даде възможност на общинските съвети освен в случаите на обявено извънредно положение да могат да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване на изискванията за кворума и лично гласуване или да приемат решения неприсъствено. Вторият законопроект бе представен от господин Искрен Веселинов. Законопроектът има за цел да реши практически въпроси, свързани с конфликта на интереси и породили се проблеми за председатели на общински съвети и общински съветници. Предлага се да не се счита, че е налице частен интерес за общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници. Предлага се също така да отпадне разпоредбата, съгласно която общински съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия. В Комисията са предоставени становища от Националното сдружение на общините в Република България и от Националната асоциация на председателите на общинските съвети в в които се изразява категорична подкрепа и към двата законопроекта. В хода на дискусията народните представители подкрепиха необходимостта от предложените промени и в двата законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление: - с 12 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление

от ГЕРБ.) Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2020 г.

Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков на 9 юли 2020 г. Гласували

На свое заседание, проведено на 8 юли 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието: господин Данаил Кирилов – министър, господин Любомир Талев – директор на дирекция „Съвет по законодателство“, и госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“. Законопроектът беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се предлага създаването на Автоматизираната информационна система „Единен регистър на вещите лица“, като се надгражда съществуващият досега регистър чрез осигуряването на систематичен подход при избора на вещи лица. Новата Автоматизираната информационна система ще се администрира и поддържа от Министерството на правосъдието, като с въвеждането ѝ ще отпадне необходимостта от използване на сега действащия регистър за мониторинг и контрол на вещите лица към Висшия съдебен съвет. С предложеното допълнение ще се създаде възможност за органите на досъдебното и съдебното производство да намират бързо и лесно вещи лица с необходимите специални знания за изготвяне и представяне на експертни заключения. Министърът на правосъдието допълни, че правото на достъп до информационната система и данните в регистъра ще се уредят подробно с наредба, издавана от министъра на правосъдието след съгласуване с Пленума на Висшия съдебен съвет. Предвижда се информационната система да предоставя справки, отчети и анализи за изготвяне на прогнози, свързани с търсенето и предлагането на експертни знания от вещите лица, както и данни, с които да се отчита местожителството на вещите лица и нуждите на съответните съдебни райони. Единният регистър на вещите лица ще поддържа електронно досие с данни на изготвяните от вещите лица заключения, като по този начин ще се създаде възможност за набавянето на информация относно експертната насоченост на вещото лице и срочността при изготвяне на експертните становища. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев. В отговор на поставения от господин Зарков въпрос господин Кирилов уточни, че Законопроектът няма за предмет създаването на рейтингова система, а с него се цели, от една страна, обединяване на регистрите чрез създаването на единна информационна система, а, от друга страна, предоставяне на актуална на актуална информация за квалификацията на вещите лица и тяхната експертна насоченост. Господин Митев изрази подкрепата си към Законопроекта и предложеното решение за обединяване в единен регистър на всички вещи лица. След проведеното обсъждане Комисията по правни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 Моля, госпожо Александрова, запознайте народните представители и с Доклада за първо гласуване на следващия законопроект с № 002-01-25. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г. На свое заседание, проведено на 8 юли 2020 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на правосъдието – господин Данаил Кирилов – министър, и госпожа Даниела Белчина – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство“; и от Камарата на частните съдебни изпълнители – господин Неделчо Митев – член на Съвета на Камарата. Законопроектът беше представен от господин Кирилов, който посочи, че с него се предлага Министерството на правосъдието да изгради и поддържа единна Информационна система на съдебното изпълнение, чрез която информацията по движението на изпълнителните дела да бъде централизирана в една база данни. Предвижда се системата да бъде достъпна за всеки потребител на територията на страната или извън нея. Основната цел на Законопроекта е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Цели се подобряване на ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение и да се отговори на нарастващия интерес към достъпа до електронни услуги. Господин Кирилов допълни, че при приемането на Законопроекта Министерството на правосъдието ще има възможност да предоставя електронни правосъдието ще има възможност да предоставя електронни административни услуги на участниците в изпълнителните производства при спазване на изискванията на Закона за електронното управление. Господин Неделчо Митев отбеляза, че Камарата на частните съдебни изпълнители подкрепя по принцип Законопроекта, като предлага в Закона за частните съдебни изпълнители в чл. 77а да се създаде нова ал. 2, съгласно която която частните съдебни изпълнители са длъжни ежедневно да въвеждат данни за изпълнителните дела в интеграционната платформа на Камарата на частните съдебни изпълнители. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Крум Зарков и Христиан Митев. Господин Зарков посочи, че от парламентарната група на „БСП за България“ подкрепят по принцип Законопроекта, като между първо и второ гласуване може да се направят предложения за неговото прецизиране. Господин Митев изрази подкрепата си към Законопроекта и предложеното решение за изграждане и поддържане на единна Информационна система на съдебното изпълнение. След проведеното обсъждане Комисията по правни въпроси единодушно с 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-25, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2020 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, госпожо Александрова. Откривам разискванията по двата законопроекта. Уважаеми колеги, моля да се запишете за поредността на изказването. Няма ли желаещи за изказване? От опозицията има ли някой да се изкаже – желание? В такъв случай закривам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за допълнение на Закона за съдебната власт, № 002-01-24, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2020 г. Гласували

Благодаря, госпожо Председател. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, № 002-01-15, внесен от Министерския съвет на 2 април 2020 г., приет на първо гласуване на 21 май 2020 г.

1. В ал. 2 думите „от концесионерите и едноличните търговски дружества, на чийто капитал едноличен собственик е държавата, осъществяващи добив на подземни богатства“ се заменят с от концесионерите“. 2. В ал. 4 думите „всички регистрирани открития на находища на подземни богатства“ се заменят с „всички находища на подземни богатства, установени в резултат на извършени геологопроучвателни дейности, с доказани и утвърдени запаси или запаси и ресурси, за които има изготвени и заведени в Националния геоложки фонд геоложки доклади, включително откритията на находища“. 3. В ал. 5:

„или заявлението за регистриране на откритие не е подадено в срок“. 5. В ал. 7 думите „запаси и/или ресурси“ се заменят със

Министърът на енергетиката или оправомощено от него длъжностно лице в 15-дневен срок: 1. от датата на изготвяне на протокола по ал. 6 го утвърждава, извършва регистрацията и издава на титуляря удостоверение за направено геоложко откритие; 2. след предоставяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, утвърждава протокола по ал. 6,

4. В ал. 9 думите „ал. 2 и 3 се връщат на титулярите“ се заменят с „ал. 2 или 3 се връщат на лицата, които са ги подали“.“

Обществеността се уведомява за всяка допълнителна информация, която се отнася до разрешителното по чл. 22д, ал. 4, станала известна след публикуването по ал. 1, като информацията се оповестява на интернет страницата на Министерството на енергетиката в 10-дневен срок от узнаването ѝ.“

За предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив може да кандидатства всяко физическо или юридическо лице или техни обединения. (2) Кандидатът не се допуска до съответното производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив, когато е налице някое от следните основания за изключване: 1. влязла в сила присъда, с която кандидатът или член на неговия

254б, чл. 301 – 302а, чл. 304 – 305а, чл. 307, чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс, или влязла в сила присъда или друг съдебен акт за аналогично престъпление в друга държава – членка на Европейския съюз, или трета държава; 2. влязъл в сила съдебен или административен акт, с който е установено, че кандидатът не е изпълнил задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях в Република България, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен; 3. влязъл в сила акт, с който е наложено административно наказание по реда на този закон, за последната една година преди подаване на заявлението за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив; 4. допуснато от кандидата неизпълнение на задължение по договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, което е довело до прекратяване на съответния договор; 5. регистрация на кандидата или на свързани с него лица в юрисдикция юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане; 6. обявена несъстоятелност или ликвидация, или открито производство по несъстоятелност на кандидата, или наличие на сходна процедура съгласно законодателството на държавата, в която

в случаите по ал. 2, т. 1 съответното лице е реабилитирано, както и когато са изтекли или до приключване на съответното производство ще изтекат 5 години от изтърпяване на наложеното наказание и кандидатът е представил доказателства, че са платени дължимите обезщетения за вредите, които са резултат от престъплението; 2. в случаите по ал. 2, изпълнил задълженията, включително за начислени лихви или глоби, или б) срокът по буква „а“ не е изтекъл, но кандидатът е представил доказателства, че: аа) е изпълнил задълженията си, като е платил, или че е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, включително за начислени лихви бб) е уведомен за точния размер на задълженията, дължими вследствие на нарушението, в момент, в който не е бил в състояние да вземе мярка по буква „а“ преди изтичането на срока за подаване на заявлението; 3. в случаите по ал. 2, т. 5 кандидатът е представил доказателства, че е налице някое от обстоятелствата по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. Създава се чл. 23а: „Чл. 23а. (1) Кандидатът за предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или концесия за добив трябва да отговаря на минималните изисквания за финансови, технически и професионални възможности, необходими за извършване на дейностите, предвидени в работната програма или в плана за разработка на находището – при предоставяне по право на разрешение за търсене и проучване или за проучване, или на концесия за добив, или определени в конкурсните конкурсните или в тръжните книжа – в останалите случаи. (2) За доказване на финансови, технически и професионални възможности кандидатът може да ползва ресурсите на трето лице, когато докаже, че за третото лице не е налице основание за изключване по чл. 23, ал. 2, включително че при изпълнението на договора за търсене и проучване или за проучване, или договора за концесия за добив ще има на разположение ресурсите на третото лице. (3) Финансовите възможности на кандидата трябва да осигуряват финансов ресурс, необходим за извършването на дейностите по разрешението или извършването на дейностите по по концесията, за не по-малко от 5 години от влизането в сила на договора за концесия, включително заплащане на концесионно плащане, и се доказват чрез един или няколко от следните документи: 1. удостоверения от банкова или кредитна институция; 2. годишни финансови отчети или части от тях; 3. доказателства за поетия от третото от третото лице ангажимент да предостави необходимия финансов ресурс при изпълнение на съответните дейности. (4) Техническите възможности на кандидата трябва да осигуряват необходими за изпълнение на дейностите по разрешението или концесията, и се доказват с един или няколко от следните документи: 1. договор или друг документ, удостоверяващ изискуемите технически възможности; 2. извлечение от съответните счетоводни сметки. (5) Професионалните възможности на кандидата трябва да осигуряват участието на лица, които да отговарят за извършването на дейностите по разрешението или концесията, достатъчно като брой, с квалификация и с опит в областта на геологията и/или минното дело, за да се осигури качествено изпълнение на дейностите, и се доказват с предоставянето на: 1. договор или друг документ, който доказва поетите от лицата задължения за извършване на дейностите по разрешението или концесията, и 2. професионална автобиография.“ Комисията подкрепя

„(1) Физическо или юридическо лице или техни обединения, за което не е налице основание за изключване по чл. 23, ал. 2 и отговаря на изискванията на чл. 23а, ал. 1, може да получи повече от едно разрешение или концесия за добив.“

и 24б: „Чл. 24а. (1) За дадена площ може да се предоставят повече от едно разрешение за търсене и проучване или за проучване, или повече от една концесия за добив, при условие че те се предоставят за различни групи подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия не пречат за изпълнението на дейностите по друго разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер. (2) За ограничаване натовареността на територията територията на страната с миннодобивна дейност Министерският съвет по мотивирано предложение на министъра на енергетиката може да приеме решение за ограничаване издаването на разрешения за търсене и проучване или за проучване за общоразпространените подземни богатства за определен срок.

правоприемникът на титуляря – едноличен търговец, при смърт на физическото лице – едноличен търговец, и поемане на предприятието от негов наследник; 2. правоприемникът на титуляря – търговско дружество, при промяна на правната му форма, сливане или вливане;

приобретателят на търговското предприятие при прехвърляне на предприятие. (3) В случаите по ал. 2 заявление за концесия по право може да бъде подадено в срока по ал. 1, и от съответния правоприемник, който придобива правата и задълженията на титуляря на разрешението.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 20, който става § 21: „§ 21. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така:

След изтичането на сроковете по ал. 3 срокът на разрешение за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море може да бъде удължен до две години, при условие че титулярят е изпълнил работната програма за сроковете по ал. 1, т. 1 и ал. 3 и е подал мотивирано предложение с работна програма за срока на удължаването.“

Имате думата за изказвания по параграфи от 16 до 24. Има ли изказвания? Не виждам. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване редакциите на параграфи 16, 17, 18; § 19,

по мотивирано искане на концесионера, направено не по-късно от една година преди изтичането на срока на концесията, основано на план за разработка на находището и финансово-икономическа обосновка за срока на удължаването, при условие че към датата на подаване на искането в находището има запаси или запаси и ресурси и концесионерът е изпълнил всички свои задължения по договора с изключение на окончателните дейности по ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Общият срок на концесията не може да бъде по-дълъг от 50 години.“ Създават се ал. 3 и 4: „(3) Когато утвърдените запаси или запаси и ресурси не са иззети и оставащите запаси или запаси и ресурси не са достатъчни, за да бъде предоставена нова концесия на друг търговец, с оглед рентабилността на инвестициите, които следва да се извършват, вида на наличната инфраструктура и нейната собственост, както и принадлежностите към концесията, по мотивирано искане на концесионера срокът на концесията може да бъде удължен до 10 години след изтичането на общия срок и при спазване на условията по ал. 2. Срокът се определя съобразно остатъчните запаси или запаси и ресурси в находището и предвидения от концесионера средногодишен добив, който не може да бъде по-малък от достигнатия по време на концесията най-малък годишен добив. (4) В случаите по ал. 2 и 3 за срока на удължаването договорът се привежда в съответствие с действащата нормативна уредба, включително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

Разбираме, че това е с цел да се даде възможност на онези предприятия, които в момента експлоатират такива мини и използват такива природни богатства, за да могат да продължат своята дейност. За съжаление обаче, във внесения текст няма яснота и критерии, по които да бъде определено какво точно означава нещо, което е целесъобразно да бъде направено или не е целесъобразно да бъде направено било като наличие на ресурси, било като икономическо състояние. Смятаме, че по този начин ще създадем проблеми, вместо да решим този проблем. Ясно ни е, че това е необходимо да бъде направено под някаква форма, но не можем да се съгласим с начина, по който се прави. Поради тази причина ще се въздържим при гласуването на този параграф. Благодаря.

б) в т. 3 думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 29, ал. 1“; в) създава се т. 5: „5. по право на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, извършващо неикономическа дейност, или чиято дейност представлява естествен монопол – само за подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 5, при кумулативното изпълнение на следните условия: а) възможността за предоставяне на концесията е предвидена със закона, с който е образувано държавното предприятие; б) върху обекта на концесията е разположен имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на държавното предприятие; в) добитите подземни богатства няма да се използват за размяна на пазара и държавното предприятие добива и използва подземните богатства единствено за изпълнение на дейностите от предмета си на дейност, съставляваща естествен монопол; 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Разрешение за търсене и проучване или за проучване в площ с подземни богатства по чл. 2, ал. 3 или в площ, която включва и/или засяга находище с регистрирано търговско откритие, за което не е подадено заявление за предоставяне на концесия в срока по чл. 29, ал. 1, т. 3, се предоставя само чрез търг за същата група подземни богатства.“ 3. Създава се ал. 4: „(4) Концесия за добив в находище с подземни богатства по чл. 2, ал. 3 или в находище с регистрирано търговско откритие, за което не е подадено заявление за предоставяне на концесия в срока по чл. 29, ал. 1, т. 3, се предоставя само чрез търг.“

Имате ли изказвания за параграфи от 25 до 29 включително? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията.

предоставяне на разрешение за търсене и проучване или за проучване по заявление се открива в тримесечен срок от подаването му. Министърът на енергетиката отказва да открие производството в случаите по чл. 26а, ал. 1.“ 2.

обхват на разрешението – площта, групата подземни богатства и срока, за който се предоставя разрешението;“ в) създава се нова т. 6: „6. минималните изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности и документите по чл. 23а,

Търг за предоставяне на концесия се провежда по служебна инициатива или по заявление на физическо или юридическо лице или техни обединения до министъра на енергетиката. (2) Производство за предоставяне на концесия чрез търг по заявление се открива в 6-месечен срок от подаването му. Министърът на енергетиката отказва да открие производството в случаите по чл. 26а, ал. 2. (3) Производството за предоставяне на концесия чрез търг се открива с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката. (4) Предложението на министъра на енергетиката по ал. 3 съдържа мотиви относно неговата законосъобразност и целесъобразност, формирани на базата на концесионни анализи, включващи екологичен, финансово-икономически и правен анализ, съответстващи на изискванията по приложение № 1.

по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, а за концесии за добив на нефт и природен газ не може да бъде по-кратък от 120 и по-дълъг от 180 дни от обнародването на решението в „Официален вестник“ на Европейския съюз; срокът за закупуване на тръжните книжа; 6. срокът, в който се приемат документите за участие в търга; 7. размерът на депозита или на гаранцията за участие в търга; 8. минималните изисквания относно финансовите, техническите и професионалните възможности и документите по чл. 23а, с

интернет страницата на Министерството на енергетиката, а когато концесията е за добив на нефт и природен газ – и в „Официален вестник“ на Европейския съюз. Когато концесията е за добив на нефт и

Благодаря. Имате ли изказвания по параграфи от 29 до 33 включително? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване § 29, който режим на гласуване.

1. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов. 2. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на шест въпроса от народните представители Боряна Георгиева; Драгомир Стойнев; Николай Иванов; Весела Лечева; Любомир Бонев; и Кольо Милев. 3. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Търновалийски и на едно питане от народния представител Кристиан Вигенин. 4. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на един въпрос от народния представител Кольо Милев. 5. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на четири въпроса от народните представители Румен Гечев; Дора Янкова; Георги Гьоков; и Димитър Данчев.

на отговори със седем дни са поискали: - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на три въпроса от народните представители Пламен Христов и Боряна Георгиева; Валентина Найденова; и Георги Михайлов; и на едно питане от народните представители Дора Янкова, Десислав Тасков и Кристина Сидорова; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов; министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на един въпрос от народния представител Тодор Байчев; - министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на един въпрос от народния представител Смиляна Нитова; - министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на един въпрос от народния представител Румен Гечев; министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на един въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на един въпрос от народния представител Иван Ченчев. Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието.